за изказвания. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, господин Министър! Няколко са акцентите, върху които ще направим своите предложения за завишаване на средствата в сектор „Средно образование“ в бюджет 2020. Надяваме се да бъдем разбрани и подкрепени, защото отговорността ни пред образованието е обща. Факт е финансирането в системата на средното образование, но то е само в частта за широко рекламираното процентно увеличение на учителските заплати. Факт е, че в много от училищата това увеличение не може да достигне прословутите 20%, но този факт остава неглижиран в целия информационен поток с поне два-три пъти годишно претопляне на новините за увеличение на учителските заплати. С това С това шумно прокламиране се нанасят щети на цялото учителско съсловие и, ако целта е професията да стане привлекателна за младите хора, това не се случва, защото процентите увеличение не могат да компенсират огромното количество бумащина и администриране, с които са натоварени педагозите в образователния процес, а резултатите ще стават все по-стряскащи и ужасяващи за нивото на грамотност на българските ученици. Това не е необходимо да ни го казват изследвания на PISA, сами виждаме нивото на подготовка по новата философия, новата политика за системата „парите следват ученика“ с тази формула и по този начин. Първият акцент е липсата на грижа за изявени деца. Факт е финансирането на програми за изоставащи ученици, както и финансиране на механизмите за връщане на отпадналите ученици в училище чрез екипи, в които по адреси обикалят отново само учителите. Загърбва се грижата за успелите и талантливи деца и ученици. Държавата остава глуха за финансовото обезпечаване на ученици с национални и международни отличия. На гърба на всяко семейство остава финансирането на децата им, за да се изявят в конкурси, олимпиади или състезания в страната и чужбина. Това много често води до разочарования и отказване от участие, и доказване на таланта на българските ученици. Липсата на достатъчно пари лишава държавата ни от престижни награди, отличия и призови места. Втори акцент – отново се налага да коментираме щетите, които нанася Законът за предучилищното и училищното образование. В стремежа за интегриране и изваждане от институциите на деца със СОП стигаме до абсурдни примери и ситуации, в които системата на образованието не може да бъде полезна. Немощна е – не може да помогне нито на детето, нито на семейството. Истината е една и тя е ясна системата не беше подготвена, сега не е готова и ще продължава да не е подготвена за подпомагане на децата със СОП, ако финансирането не се увеличи. Липсват достатъчен брой ресурсни учители, методически елементарни нагледни средства за ресурсните кабинети. Учителите закупуват със собствени средства от увеличените си заплати нагледни средства, материали и оборудване за кабинети. Трети акцент – липсата на работа по обща платформа за училищата в чужбина – така наречените неделни училища, тоест училищата на българските общности в чужбина. Затруднява се работата с образованието на все повече българчета, раждащи се в чужбина. Около 400 са откритите неделни училища в чужбина и това се случва благодарение на усилията, ентусиазма и безплатния труд на българите в чужбина, но все още липсва грижата,

Нашето искане е 50 милиона за един безплатен учебник от I до XII клас. Това е възможно, защото така или иначе до VII клас са безплатни, всичко това е основание за нашето предложение по чл. 16: политиката в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно образование

Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.

Увеличение от 14,5% на разходите за образование до 4 млрд. 813 млн. лв., което е 3,8% от брутния вътрешен продукт за 2020 г. Това е ръст от 610 милиона спрямо 2019 г. От бюджета на Министерството на образованието и науката в областта на всеобхватното достъпно и качествено предучилищно и училищно образование и за учене през целия живот ще бъдат насочени 653,421 млн. лв. Други над 90 млн. лв. са планирани за политики в областта на равния достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал. Повече средства държавата планира за наука – 571 млн. лв., което е 0,5% от брутния вътрешен продукт спрямо 0,4% от брутния вътрешен продукт за тази година. Инвестициите в научно-изследователската и развойната дейност нарастват от 1,3% на 1,5%, а в следващите две години ще надхвърлят 1,6% от брутния вътрешен продукт. 2020 г. е подписано споразумение възнагражденията на педагогическите специалисти да станат между 17 и 18% увеличение, при което минималната учителска заплата ще стане 1085 лв., а средната – 1540 лв. Затова са планирани допълнително 360 млн. лв., или с 30 млн. лв. повече от тази година. Същият ръст се предвижда и за 2021 г. Целта е да се повиши привлекателността на учителската професия и повече млади специалисти в нея. В момента младите педагогически специалисти са 11% от общия брой, а през следващите 8 години предстои пенсионирането на около 36% от българските учители. В изпълнение на политиките за осигуряване на всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование е предвидено да продължат дейностите по Механизма за обхват, по който досега в образователната система са върнати 44 хиляди деца и ученици. Делът на преждевременно напусналите образователната система трябва да намалее от 11,6% през 2019 г. на 11% догодина, а в следващите две години той трябва да е най-много 10,6%. Особено внимание се обръща на мерките за разширяване на професионалното образование. Част от тях е включването на по-голям брой ученици в дуална форма на обучение. Предвидени са 3 млн. лв. за подобряване на условията в ученическите общежития към професионалните гимназии. Още 2 млн. лв. ще се инвестират в образователни ресурси за професионална подготовка. Предвидени са 3 млн. лв. за допълнително финансиране на професионални гимназии, обучаващи ученици по защитени професии и такива с бъдещ недостиг на специалисти и 2 милиона за стипендии на такива ученици. Увеличение – 4 млн. лв. за транспорт на учениците, над 3 млн. лв. се запазват средствата за стипендии в училищата. Преди малко се каза една неистина – запазват се за стипендии на училищата на базата на постигнатите и запазени резултати от националните външни оценявания. За финансиране на Програмата за насърчаване на иновативните методи на преподаване, обмяна на практики и промени в образователната среда са предвидени 4 млн. лв. С 1,2 млн. лв. ще се реализира програма за подобряване на условията в общежитията; 20 млн. лв. ще бъдат вложени догодина в подобряване на оборудването на иновативни стаи, STEM кабинети и иновативни практики. В областта на висшето образование ще продължат реформите към специализация на държавните висши училища и тяхното профилно оптимизиране, преструктуриране на приема с очаквано по-високо търсене на пазара на труда, насърчаването на усилията на автономните висши училища за непрекъснато развитие на качеството на предлаганото обучение. За първа година ще има Национална програма във висшето образование в размер на 9 млн. лв.,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Бих искал и аз да взема отношение по бюджета за образование, който се предвижда за 2020 г. Моето изказване ще бъде концентрирано в частта за висшето образование. Иска ми се да започна с една теза, която ние от „БСП за България“ постоянно казваме, но все още никой не ни чува, че когато говорим за реформи в образователната система, ние трябва да мислим заедно за всички системи, защото те са взаимно свързани – и предучилищно, и училищно образование, и висше образование. Висшето образование е последната степен на образование, която всъщност влияе върху училищното и предучилищното образование. Средното образование влияе също, от друга страна, на висшето образование с потенциалните студенти, с кандидатите да влязат в системата на висшето образование. Тук чух много хубави неща, сложили сме розовите очила, когато говорим за системата на образование, уважаеми управляващи, висшето образование под хубавите думи, че го реформираме, ние системно го недофинансираме. Нямаме стимул, нямаме мотивация чрез политиките, които предлагаме във висшето образование. За следващата година се предлагат само едни 47 млн. за увеличение на парите за висше образование. И, забележете, мисля, че е емблематично студентските общежития, които са пряко свързани с условията на живот на студентите, са най-важните и в бюджета са заложени едни минимални средства за поддръжка и за ремонт на тези общежития. Това е все пак средството, базата, която също не е без значение, когато говорим за студентите и за тяхната мотивация. Ние постоянно говорим за качеството на образованието, но, от друга страна, реформата така се прави, че отново акцентът е студентът, но не качеството на студентите, а отново броят на студентите излиза на преден план. има едно съотношение, което се гледа – брой на записали се в държавните висши училища и брой на завършващите. Тогава защо искаме и как искаме да има качество? Ние предлагаме в чл. 16 да бъдат отделени повече средства за държавните висши училища в размер на 25 млн. лв., което, между другото, не е достатъчно. Тук трябва да говорим и за средствата за наука, които трябва също да се увеличат. Държавата там отдавна отсъства от развитието на научните изследвания и това се показва и в бюджета за следващата година, от отношението на държавата. Предлагаме също така 15 млн. лв. да бъдат заложени за създаването на един специализиран фонд, който да е за специализации в научноизследователски институти в чужбина. Очевидно в една голяма конкуренция с европейските, с университетите от другите континенти, ние трябва по някакъв начин да постигнем по-високо качество. Това може да стане чрез сътрудничество с други университети в общото европейско научно пространство.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Позволете ми да върна дебата за образованието отново към предучилищното и училищното образование, затова защото не мога да подмина неистините, които бяха изказани от тази трибуна. трибуна. Първо, по въпроса за учениците с изявени дарби, искам да подчертая, че за подпомагането им, например в областта на музиката, към средствата за стандарти за финансиране на издръжка за обучението и възпитанието на учениците са осигурени 1,3 млн. лв. Те ще се предоставят чрез нов, допълващ стандарт за ученик с разширено изучаване на музика. С тези средства ще се обезпечат дейностите по възпитание и обучение на 123 192 деца 192 деца в детските градини, 108 164 деца в задължителна предучилищна подготовка, 665 173 в неспециализираните училища, 14 887 в специализираните училища за изкуство, култура и спортни училища, 2042 деца в специалните училища и 25 ученици във вечерна, задочна, самостоятелна и индивидуална форма. За 2020 г. са предвидени и 4,4 млн. лв. за защитените училища, 2 млн. лв. за диференцирано заплащане на директорите в системата на предучилищното и училищното образование. По отношение политиките на правителството за учениците със СОП за деца и ученици със СОП са предвидени 76,4 млн. лв., от които 65,5 млн. лв. са за ресурсно подпомагане на деца и ученици, интегрирани в масови училища и детски градини. За дейности за развитие на интересите, способностите и компетентностите, изявите на деца и ученици в областите на науките, технологиите, изкуствата и спорта, осъществявани в центровете за подкрепа на личностното и специални обслужващи звена в бюджета, са заделени 17,2 млн. лв. Всички ние с гордост споделяме световните достижения на нашите ученици в различни международни олимпиади, турнири и състезания, но за да е възможна допълнителната индивидуална работа с тях са необходими допълнителни средства. В бюджета за образование за 2020 г. са предвидени за ученици с изявени дарби, за занимания по интереси – 24,7 млн. лв. Беше споменато и за обучението по български език в българските общности в чужбина. Числата, заради които бюджетът за образование трябва да бъде подкрепен, са и тези 12,5 млн. лв., които са предвидени за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците в българските общности в чужбина чрез подпомагане на обучението по учебни предмети български език и литература, история и география в частта им, която се отнася до обучението по история и география на България, организирано в неделните училища в чужбина. Затова са разчетени 12,5 млн. лв. Нарастващият брой на българските неделни училища и на децата и учениците от българските общности в чужбина, чужбина, желаещи да изучават български език и литература, история и география на България, определя ръст за 2020 г. с 4,5 млн. лв. за средствата, предоставени от страна на българската държава за финансиране на неделните училища зад граница. По Националната програма „Роден език и култура зад граница“ се увеличава броят на училищата, броят на обхвата на учениците, разширяват се дейностите, финансират се в по-голяма степен ученици в гимназиален етап. С това се стартира тенденция за популяризиране на българската система за висше образование и се мотивират децата за продължаване на висшето образование в България. Това е и част от политиката на правителството за подпомагане на връщането на младите семейства в България. В бюджета предвидените добри политики за задържане на децата в училище са заниманията по интереси – 24,7 млн. лв., за кариерни консултанти – 1,7 млн.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Пеева, и Вие, и госпожа Петрова се опитахте да представите сумите и конкретните политики, които ще изпълняваме определената посока през следващата година в сферата на образованието, но на мен много ми се иска, провокирана от поредните изказвания и връщане на топката назад, и аз да я върна малко назад и да Ви помоля да споделите тук, пред залата, и да припомните къде бяхме в в 2007 г. и колко глуха или колко чуваща беше държавата тогава към системата на образованието. Къде бяхме във времето, в което обичат да претоплят манджата? Дали казването всеки път за увеличението на заплатите не ядосва достатъчно много нашата опозиция, за да смятат, че това е претопляне? Не, това не е претопляне! Това е факт, който ние сме длъжни да повтаряме и да казваме, защото, уважаеми колеги, никога досега в последните десет години не е имало такова отношение на държавата към системата на образованието. Никога не е имало толкова много средства, обезпечаващи заплатите, възнагражденията на колегите, обезпечаващи учебния процес във всички училища и образователни институции. Друг е въпросът, че ако има изключения и има места, в които някои нередности се срещат, то не бих казала, че е въпрос на държавно отношение, а е въпрос на мениджърство и на подготовка на кадрите, но за това пък също има предоставени средства в новия бюджет, колега Пеева, ако имате желание, можете да споделите с колегите какво се случваше в годините назад и какво ще се случва оттук нататък, защото за нас е ясно – ние ще продължаваме да даваме достатъчно средства за образование, ще продължаваме да приоритизираме сектора, защото грижата за всяко едно българско дете е особен акцент в Програмата на ГЕРБ. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Захариева. Госпожа Ненчева – втора реплика.

Уважаема госпожо Председател, господа министри, колеги! Уважаеми колеги, чудесно е, че Вие направихте ретроспекция на всичко онова, което прави Министерството. Нека още веднъж да се чуят големите суми, големите цифри, с които парадирате, за увеличаване на финансите конкретно в сферата на средното образование. Това е чудесно! Аз не разбрах къде е разминаването. В случая ние искаме допълнителни 70 млн. лв. Кое не разбрахте? Може би искате да го подкрепите, само че акцентът, който слагате, е важен да се чуе от трибуната. Добре, чухме – много средства в образованието. Резултатите обаче са

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Изхождайки точно от тази система на образованието, трябва да Ви кажа, че наистина в последните години няма правителство, което да е отделяло толкова много пари за образованието. Това е безспорен факт. Но трябва да Ви кажа, че имаме и някои пропуски. Ето например вчера отхвърлихме едни 3 млн. 200 хил. лв. за спортни принадлежности за децата от детските градини и училищата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, колеги! С възможността си да се изкажа тук ще обърна внимание на искането за увеличаване на средствата за учебници на учениците след VII клас. Досега са безплатни учебниците на учениците, но за тези, които се обучават до VII клас. Подкрепата на образованието за учениците в етапите след VII клас се изразява не само във възможността да ползват безплатни учебници. Осигуряват се повече стипендии, общежития, транспорт на учениците до училища, в които могат да се обучават по професии, и не само. Това, което госпожа Захариева засегна, от 30 години досега не са подновявани учебните програми за много професионални направления, и дори няма нови учебници по професии, което в този бюджет това правителство залага да да осигури – нови учебници, и то по професионалните направления. Така че политиката за задържане на учениците и за поощряване на професионалното образование, за подготовката на кадри за пазара на труда е повече от ясна, включително и с този бюджет. За средствата, заделени за спорт, има предвидени допълнителни програми, с които това се финансира, както и по занимания по интереси, и други национални програми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Пеева. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, колеги! Както госпожа Захариева и госпожа Пеева казаха, оттук нататък да видим какво ще става. Ще цитирам отново колега, която каза: повече от същото. Както през последните 10 години, така и нататък ще получим повече от същото бюджет с цифри и с числа, но бюджет без политика. Ще използвам в сферата на приобщаващото образование да Ви дам една статистика, която получих преди 10 дни от министър Вълчев. За децата със специални образователни потребности, само регистрираните, защото има много такива, които все още въобще не са регистрирани като деца със СОП, и това го виждат всички родители, чиито деца са в детски градини и в училища, та каква е статистиката? 35 ресурсни учители средно статистически за областен център, или един ресурсен учител за 20 деца, един психолог за 27 деца и един логопед за 39 деца със СОП. Това е политиката в сферата на приобщаващото образование. Каква е политиката за един учител в детска градина, който се занимава с 30 деца, и в голяма част от групите поне две-три деца са със СОП? Изпраща се един психолог и един ресурсен учител, който за един или два пъти в седмицата по половин час се занимава с това дете, но отново всичко е хвърлено върху плещите на учителя. На учителя му вменихме да се занимава с децата със специални образователни потребности, на учителя вменихме да ходи по къщите, за да връща децата обратно в училище, вместо съответните институции, които са длъжни да го правят, да си вършат работата. И после се чудим защо изпадаме в класациите, защо учителите не могат да си вършат работата, за която наистина са призвани – да обучават децата в училищата и в градините. и господа народни представители, голяма част от Вас са и учители. Не забравяйте, че след като спрете да бъдете народни представители, ще се върнете обратно в класните стаи, където ще изпълнявате законите, които самите Вие сте изковали. Благодаря, уважаема госпожо Славова. Реплики? Не виждам. Господин Мехмед, заповядайте за изказване. ЕРОЛ МЕХМЕД Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! От тази трибуна се изговориха доста числа и цифри. Те по принцип трябва да бъдат уплътнени, те трябва да имат и стойност. Ние сме хора, които на бялото казват, че е бяло, но животът е цветен, и в сферата на образованието има и други цветове. Не бих искал да злоупотребявам с онова, което е заложено като бюджет, и онова, което е много видимо като устойчива политика за увеличаване на средствата в сферата на образованието. Има обаче един интересен въпрос, който не е получил своя интересен отговор, и сякаш е увиснал в онова интересно време, в което живеем: водят ли количествените натрупвания до качествени изменения? (Шум и реплики.) Съотносете го към системата на образованието.

Срамно е за България, срамно е за българското училище, но това не значи, че ние няма да ги признаем. Въпросът е: какви усилия ще положим, за да променим нещата, за да повдигнем нивото с тези средства, които са отпуснати? Моите колеги, почти всички, засегнаха финансирането на българските училища зад граница. Добра политика ли е? Да, разбира се, че е добра политика. Всички говорим за българщина и всички я разбираме в най-добрия смисъл на тази дума. лош пример, господин Министър. Може би ще се сетите за какво става въпрос, защото и миналата година имаше достатъчно заделени средства, моите колеги говориха, за издаването на учебници зад граница. Лошият пример от нас ще бъде, че Вие отказахте да финансирате учебниците по майчин език, но в същото време българското Министерство на образованието издаде и финансира учебници по френски език, учебници по английски език, учебници по немски език. Факт! Когато говорим за заделени средства в сферата на образованието, хубаво е да помислим и за условията в съвременното българско училище. Радвам се, че сте заделили средства за ремонт на професионалните гимназии. Крайно време беше, защото, колкото и да не ни се иска да признаем, общинските училища сякаш са на по добро ниво, сякаш общините успяха да изготвят по-добри проекти и сякаш са по-добри стопани. Но какво искам да кажа? Навън е зима, а през 2019 г. има училища, които все още се отопляват на дърва и въглища, и в Министерството трябва да има списък на такива училища. Въпросът ми е: не е ли крайно време да се изработи програма, да се намерят пари, да се организира един фонд специален, и това нещо да не продължава, защото е анахронизъм? Когато говорим за нови технологии, когато говорим за съвременно обучение със съвременни дидактически пособия и добри европейски се оказва, че насред класната стая, по време на учебен час чистачката идва да слага кюмюр в печката. Не е добра картина. В същото време, когато има една добра устойчивост по отношение на увеличаването на средствата, и не само за увеличение на заплатите на учителите, няма как това да не получи

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Аз няма да пея дитирамби за финансирането на образованието в България, а ще набележа някои слабости, за които съм говорил в Комисията и съм разговарял с министъра много пъти. в последните години управляващата партия ГЕРБ отделя наистина най-много средства за образованието. Това е похвално, и както се вижда, всички го приветстват, независимо от бележките. Второ, не го разглеждайте като някакво лично мое отношение, но такъв министър на образованието ние не сме имали от промените досега. Наистина се дават добри пари и се проявява разбиране, но въпросът е: какво ще получим след това срещу това? Кои са слабостите на сегашното образование, какво би трябвало да се направи?

с постоянно съкращение на програмите беше снизено с пъти от това, което беше при комунизма. Ние изостанахме в обучението по математика и тези деца, които сега печелят награди навън, представляват само едни, да не казвам жалки, но много малки останки от онова високо образование по тези дисциплини. Ние се концентрирахме върху това, че от литературата и историята отпада класиката, изкривяват се някои исторически истини и прочее, и прочее, но главните поражения, които понесохме, това са природните науки. Някъде към края на 70-те и 80-те години с много разбиране, много политика и много средства българските студенти бяха настигнали и надминали средното световно ниво на образование по природните дисциплини. Сега ние сме близо до дъното. На това трябва да се сложи край, а това не е въпрос само на пари, въпрос е и на време. Министърът е прав, когато в едно изказване, не помня къде, беше казал, че сегашното финансиране, сегашните мерки мерки ще дадат резултати след няколко години, ние не можем да имаме тези резултати сега. Следващата ми бележка е за елитното образование в България, което също запада и много малко хора се сещат за какво става дума. Става дума за училищата – специализираните училища, които трябва да имат специални, отделни връзки и да бъдат подчинени на програмите на висшите училища, които имат висок които имат висок рейтинг по изследователска наука. Има един техникум, как да го нарека, професионална гимназия – не помня точно наименованието, който е към Техническия университет.

завършилите Техническия университет 90% остават да работят в България. Тази връзка ще ни даде резултат, ако ние обърнем специално внимание – знам, че сред профсъюзите, които са в ресора, има много противници на тази теория, но това няма значение, ние или вървим със световния елит, или се отказваме изобщо от себе си. Ние сме просветена държава, у нас има писменост в в най-бедните села дори през Ранното Средновековие, когато аристокрацията в Западна Европа не знае да чете и да пише. Мога да Ви дам безброй примери от собствената си професия, но е излишно, няма смисъл да говоря. И не на последно място, макар че е последното, което ще говоря, ние губим връзката между изследователската наука, преподаването във висшите училища и преподаването в средните училища. Много пъти съм казвал, ще го кажа още веднъж: слабият изследовател е слаб преподавател и не може да увлече след себе си студентите – тези студенти, които трябва да водят след себе си всичко останало. Това го знае много добре и господин министърът, и господин финансовият министър, и така нататък. Ако не се сложи акцент на всичко това, няма никаква полза от вложените пари. Парите, които се дават, трябва да работят, а не да удовлетворяват нечии потребности. В дъното на нашите неуспехи в образованието е дълбоката дезинтеграция на българското общество. От семейството започва училището,

39-годишен опит в наши и чужди университети да направя някои препоръки. Чудесно е, че по стечение на обстоятелствата министърът на образованието и министърът на финансите са тук. Уважаеми колеги, всички се гордеем, че нашите деца печелят, в малка България нашите ученици и студенти печелят олимпиади по химия, физика, математика, компютри, нали така?! Какво коства на българската държава да формираме специализиран фонд за тези деца, да финансираме тяхното образование във водещи университети? Чуждите нации много се радват на българските деца, които печелят олимпиади, финансират ги, те остават и работят за тях. Толкова ли е трудно да систематизираме и да формираме един фонд, с който да финансираме тези тези деца, да финансираме тяхното завръщане в България, да има специализиран фонд за продължаване на техните контакти с водещи университети за специализация и за участие в конференции? Такъв фонд няма и най-добрите наши деца, които ние финансираме с последните левчета – правилно увеличаваме финансирането, са за радост на чужди университети, за радост на чужди икономики. Второ, какво правим Второ, какво правим за младите ни научни работници? Те са с ниски заплати, нямат достатъчно стимули. Уважаеми колеги от правителството, толкова ли е трудно? Българската държава може да си позволи да направим специализирани фондове за тези хора. Трудно ли е да строим по няколко десетки апартамента годишно, които да предоставяме на перспективни млади научни работници? Има система от критерии и показатели за тяхното оценяване и това може да бъде изключително полезно. На трето място, който и да управлява, ние нямаме възможност за три, четири години да настигнем водещите университети – първите триста, да не говорим за първите сто. Ние предложихме, няма нищо партийно в това, да създадем изнесени български центрове във водещи университети, които да финансираме. Гърците са направили в Лондонската икономическа школа имат Елиниски център, където минават докторанти, преподаватели, специализанти в най-развитата икономическа школа в Европейския съюз. България би могла да започне с един, два, три центъра. Може да не е по икономика, може да е по инженерни науки, но да дадем тласък и възможност на водещи български факултети и специалности да тръгнат напред, защото ние нямаме ресурс да влагаме и да настигаме световните стандарти във всички университети в България, във всички факултети и във всички специалности. Накрая, една практическа препоръка. Правилно, колега Велчев, отбелязахте, че присъствието на студентите на лекции Вие отлично знаете, че за много от нашите студенти вторият семестър на практика е разсипан. В какъв смисъл? От началото на месец април много от нашите студенти заминават да берат ягоди във Великобритания или в САЩ. Искам да Искам да бъда разбран правилно. Чудесно е, че нашите млади хора могат да имат допир до чужди култури, да видят други страни. Не е ли обаче нередно, според мен, мълчаливо българската държава да се съгласява да си разбиваме вторите семестри във висшите учебни заведения, за да ходят нашите студенти да берат ягоди? Има ли студенти от Германия, от Франция или от САЩ през втория си семестър да берат ягоди в България или в Албания? Сигурно няма. няма. Това са неща, свързани с организацията на учебния процес и неговата ефективност. Завършвам с това: можем да повишим ефективността и на висшето образование – аз се изказвам за него, тъй като е свързано с моята професия. Можем да седнем и заедно да решим проблемите не с много ресурс,

уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Ще започна с едно Вчера метафорично бях определен като милитарист, но сега ще направя едно пояснение, което беше казано вече, но да бъде изведено. В този бюджет правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ дава два пъти и половина повече за образование, отколкото за отбрана. Два пъти и половина повече за образование, отколкото за отбрана! Не приемам тезата на колегите от опозицията, че и в тази му част бюджетът е олицетворение на максимата „повече от същото“. същото“. Мога да се аргументирам дълго, а и безпристрастното мнение ще оцени, че в областта на образованието в последните няколко години това правителство и министър Вълчев направиха съществени промени, не искам да използвам думата „реформи“, тъй като тя вече е придобила негативно значение. Надявам

бюджет 2018 и реформите, които бяха предложени тогава в системата, за финансиране на средното образование. Спомням си, така ми е останало, възторжените оценки на представителите на опозицията в тази комисия. Бяха възторжени – с такива впечатления съм останал, може би се лъжа в спомените си, че това, ако стане, ще бъде много добре за образованието. Разбира се, в залата оценките бяха съвсем други и различни. Ще кажа няколко неща: какво стана и какво продължава да става. Забравихме, че беше променена съществено системата на финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование. образование. Максимата „парите следват ученика“ вече е доста трудно защитима. Увеличението на заплатите и възнагражденията в тази система, излишно е да го повтаряме, за трета поредна година е факт. Като историк не се сещам поне от моя житейски опит, който е над 30 години в образованието, да се е случвало някога това дали във времето на прехода, дали в предишното време, което за някои е по-добро, за някои – не чак толкова добро. Няма друг случай в близките години на подобна политика в системата на образованието. И ако това не е проява на политиката, че образованието е приоритет, истински приоритет, аз не виждам какво друго може да бъде. Не приемам тезата, че правителството и мнозинството не полагат грижи и не водят политика за развитието на българските училища зад граница. Категорично не я приемам! Дори лично не я приемам, защото отношенията ни с Асоциацията на българските училища зад граница надхвърлят рамките на този мандат. И в предходния, не го приемайте като комплимент към министър Вълчев, тогава той беше висш служител като главен секретар на Министерството, той проявяваше лична ангажираност и подкрепа, а сега като министър води активна политика, с която ние не просто сме съгласни, активно я подкрепяме за развитието на тази, нека да я наречем, образователна система зад граница. Развитието на системата, която правилно беше отбелязана от Вас, се дължи именно на грижата на държавата и правителството. По въпроса за висшето образование. За първи път ще трябва да отбележим, че средствата за висше образование надхвърлят половин милиард – над 500 млн. лв. Не приемам общо тезата, че заплатите във висшето образование са по-ниски от тези в средното, защото те са функция на работата на едните и другите университети. Има Има университети, в които заплащането е по-ниско, но има и университети, които дават много добри заплати на своите преподаватели,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, колеги! Няма да влизам в тона на госпожа Захариева нито на господин Михов, няма да се връщам назад във времето. Всеки, който ме познава, знае, че винаги съм отстоявала позицията, че българското образование ще бъде това, което заслужаваме да имаме, само ако по проблемите на образованието се постигне национален консенсус, включително и партиен такъв. Не съм говорила нищо различно в Комисията и в залата. Нямам впечатление да сме оценявали безкрайно възторжено бюджетите. Просто сме коментирали проблемите и сме оценявали позитивите. Позитивен е и този бюджет за образованието. Казвам го с пълното съзнание, че се отпускат повече средства и че в последните три години Изказвам обаче притесненията си – това казах и в Комисията, защото за училищата единният разходен стандарт се увеличава с 16%. Това беше заявено още април месец 2018 г., а а заплатите на учителите се увеличават с минимум 17%. Това се случи и миналата година. Единият разходен стандарт беше увеличен със 17%, а заплатите на учителите с 20%. Знаем, че основната част от единния разходен стандарт са трудовите възнаграждения. Това накара директорите на училища, за да се съобразят с исканото увеличение на заплатите, да изстискат максимално училищните бюджети и по този начин те бяха лишени от средства за други разходи. В този смисъл казвам, че би следвало тази година училища, които няма да могат да достигнат това увеличение на заплатите, да бъдат подпомогнати по друг начин, за да може в крайна сметка да се достигне това увеличение без да страдат други пера. И сега: къде отиват парите за образование? В системата. Ефективно ли се използват? Тук вече отговорът ни е малко по-различен. Да, добре е, че се увеличават средствата, но резултатите от последното изследване на PISA доказват, че сме далеч от ефективно използване на тези средства. Няма да коментирам всичките шест изследвания, тук трябва да се направи и задълбочен анализ, но се налагат следните изводи, които имат връзка с бюджетирането. Първият извод от тези резултати е, че

когато управлението беше на СДС и министър беше Веселин Методиев. Тези резултати показват пълен провал на тази реформа! Второто, което показват: имаме рязка разлика и това е много притеснително между качеството на образованието в различните училища, така наречените училища с най-добри постижения, и тези с най-ниски, разликата е 54%. Това говори за изкривен модел на финансиране. Искам да бъда правилно разбрана – не само. Изкривеният модел на финансиране в годините доведе и до това, и аз приветствам последните две години усилията на Министерството на образованието да коригира така наречената формула на делегираните бюджети, но виждаме, че все още има доста проблеми и тези усилия трябва да продължат, защото това вече е страшно, когато говорим, че и добри деца, ако попаднат в такива училища, няма да получат съответното качествено образование. Следващият много притеснителен извод: че се скъсява числото между децата с много добри образователни резултати и децата с много ниски, но се скъсява за сметка на понижението на резултатите на добрите

с което искам да кажа, че трябва да се мисли за по-ефективното използване на отпусканите все повече средства за системата на образованието. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, госпожо Анастасова. Госпожа Дамянова за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Аз нямах намерение да се изказвам, но ще си позволя, тъй като засегнахме и резултатите на българските ученици от последното Международно изследване PISA, да кажа и аз няколко изречения. Нека да си кажем ясно от тази трибуна и не само, че докато продължава тенденцията не всички да работят целенасочено за промени в образователната система, ние дори и не трябва да се надяваме, че ще имаме по-добри резултати на тези изследвания. Права е госпожа Анастасова, че настоящото изследване е проверило резултатите на учениците, които учат по старата система. система. Проверяват се уменията на ученици, които учат по модели, твърде различни от тези, които проверява и оценява международното изследване. Въпросът е принципен. Няма как да искаме високи резултати от учениците, няма как да искаме нови умения в отворения вече пазар на труда и няма как да искаме по-добро представяне в практически и други ситуации, ако продължаваме да преподаваме по модел, който вече не е актуален. Имаме изключително добри практики в детските градини и училищата вече – така е. Имаме училища, които работят добре, но докато тези практики се изпълняват схематично, наполовина и не от всички, резултатите ще са пак такива. И тук проблемът не е в учителите, уважаеми колеги. Проблемът е в цялостното ни разбиране за това, че моделът от края на миналия век и от началото на този, всъщност вече е неработещ. Докато не си зададем въпроса: защо този модел е неработещ, ние няма как да имаме промяна. промяна. В различните изказвания имаше всъщност редица съждения за децата със специални образователни потребности, за материалната база. Аз ще си позволя да Ви цитирам само няколко числа. Например по отношение на материалната база. По Оперативна програма „Регионално развитие“ до 2013 г. имаме ремонтирани и с въведени мерки за енергийна ефективност 450 училища, 400 детски градини и 43 университета. Само за 2018-а и 2019 г. имаме инвестирани в материалната база близо 700 млн. лв., което дава възможност и даде възможност за ремонти в над 500 детски градини и училища. По отношение на приобщаващото образование – да, тук сме длъжници като цяло на децата, макар че приобщаващото образование не касае единствено и само децата със специални образователни потребности. В основата на приобщаващото образование е разбирането и философията, че всяко едно дете има талант и системата трябва да направи така, че той да бъде подкрепен и да бъде развит. За децата със специални образователни потребности и за ресурсно подпомагане за тази година – специално за ресурсно подпомагане, имаме 65,5 млн. лв. Аз няма да продължавам, казаха се наистина много числа, но ще добавя още нещо, тъй като стана въпрос и за заплатите. Учителският труд и неговото възнаграждение. Колеги, нека да си кажем нещо ясно: социалният и професионалният статут на българския учител е изключителна държавна и обществена отговорност. Ние като управляващо мнозинство – правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, много ясно показваме това. Нека също така да кажем, че учителят десетилетия беше поставян в дъното на социалната стълбица и това е най-грубата грешка на политиците от онова време

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Съгласен съм с предишните колеги от парламентарната група на БСП, които застъпиха тезата, че повече средства, не означава повече качество. Когато наливате средства в една нереформирана система, те невинаги дават резултат.

Доволни ли сте от състоянието на висшите учебни заведения на територията на област Велико Търново? Да вземем за пример ВУЗ-а в Свищов. Ако някой иска, нека излезе и ме репликира, бил ли е ВУЗ-ът някога в толкова тежко състояние като това, в което се намира в момента, въпреки всички тези средства, за които говорите, че управлението инвестира във висшето образование? Университетът във Велико Търново. Доволни ли сте, колеги, от състоянието, в което се намира той в момента? И като казвате, че обръщате много внимание на висшите учебни заведения – подбирам внимателно следващите си думи – колеги, обръщате внимание, но в грешна посока. Великотърновският университет е пример за това: две или три години в него се води жестока политическа битка, макар ВУЗ-ът да трябва да е територия, освободена от политика, политически неутрална. И тази битка с управлението не я

Е няма как, въпреки всички средства, за които говорите, да има какъвто и да е резултат, защото всичко, което правите в момента, е насочено в грешната посока, а именно да укрепяте властовите си позиции. Благодаря. Благодаря, господин Божанков. Закривам разискванията. Господин Министър, заповядайте да кажете няколко думи. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги министри, уважаеми народни представители! Аз благодаря на всички, които взеха отношение по чл. 16 и изказаха мнение по отношение на финансирането на образованието. Системата на образованието е най-голямата публична система. Има близо 4 хиляди институции в нея, близо 150 хиляди работещи, едновременно сигурно 200 процеса, дейности се случват се случват всекидневно. Ако аз съм на Ваше място, със сигурност ще намеря не пет, не десет, а сигурно 50 нефинансирани дейности. Всяка една от тези институции има сигурно десетки потребности. В никакъв случай с един бюджет не можем да финансираме всички тези потребности. Средствата никога не са достатъчни и никога на са били и толкова много – 600 милиона е реалното увеличение за следващата година, без увеличението на средствата от Европейския съюз. Тук добавям и тези 70 милиона, които са допълнително заложени за изграждане на детски градини, доизграждането на училища. Най-голямото увеличение действително е за учителите. Вие говорите за резултати, но дайте да видим как е обвързано финансирането на учителите с резултатите. Тук не можем да приложим принципа, че ще финансираме това, което даде резултат. Това е все едно да кажем: ще поливаме това дърво, което даде добри плодове. Тук логиката е обратната – първо трябва да полеем и тогава да чакаме плодове. Затова резултатите от образованието са дългосрочни, затова днес берем плодовете на това, че пестяхме в предходните десетилетия от образование. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е логиката на финансиране на образованието. Най-добрите страни по PISA с най-високи резултати са тези, в които най-добрите ученици стават учители. Ама те са станали учители, защото тяхната бюджетна политика не е била подчинена на принципа първо да покажат резултати, след това да дадат. Инвестирали са със сляпата вяра така, както са го правили и нашите прадеди преди десетилетия, защото учителят е бил, е и ще остане основният фактор в системата на образованието. Ние трябва първо да инвестираме, да мотивираме най-добрите ученици да станат учители и тогава да очакваме резултати. Увеличението на възнагражденията не е достатъчно, но е задължително условие за подобряване на резултатите. Другото задължително условие беше да приемем Закона за предучилищното и училищното образование. Проблемът не е в приетия закон, а в закъснялото му приемане. Защото, Защото, ако го бяхме приели по-рано, днес щяхме да сме няколко години по-напред в ефективното въвеждане на компетентностния подход. Под тези две думи обобщаваме промяната, която трябва да се случи в системата, преходът, който трябва да направи системата – от система, предимно базирана на знания, към система, която успява да трансформира знанията в умения. По други проучвания като Perse сме на осмо-девето място в Европа – дори пред най-развитите европейски страни, но по PISA, която е ориентирана към меренето на умения, си оставаме си оставаме с ниски резултати. Нищо ново в PISA – потвърждава ни анализите от предходните години, потвърждава ни анализите от националните външни оценявания. Госпожа Анастасова призова за консенсус. Много е важно да имаме политическия консенсус – учителските заплати да са над средните за страната в дългосрочен период, поне 120% от средните за страната. Ако успеем

Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували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

б) на ред Всичко числото „217 050,5“ се заменя с „245 050,5“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожо и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бих искала да аргументирам предложението, което внесохме с колегите народни представители от „Обединени патриоти“, което касае финансирането с 55 хил. лв. от държавния бюджет на Българското сдружение на родовете от Македония. Защо е важно да го направим? В Сдружението членуват потомци на велики българи. Сред тях са внучката на полковник Борис Дрангов – Райна Дрангова; внучката и внуците на легендарния водач на ВМРО Тодор Александров – Евелина и Тодор Александрови; внукът на войводата Мише Развигоров – Михаил Развигоров; същото така и правнучката на българския фолклорист и книжовник от Охрид Кузман Шапкарев, както и учените – професор Тодор Петров, доцент Александър Гребенаров, Наум Кайчев, Христо Григоров, както и родственици на Миле Попйорданов. Това са потомци на българи, които са загивали за обединението и освобождението на България. В какво се състои тяхната дейност? Всяка година на територията на Република Северна Македония те участват в мероприятия, като: годишнините от Илинденско-Преображенското въстание в битолското село Смилево, в поклоненията, които се организират в памет на Мара Бунева на кея на Вардар в Скопие, както и в поклоненията, които са свързани с паметта на полковник Каварналиев при Дойран. Участват във военните ритуали и панихидите, които се организират на българските военни гробища в Цапари, в Ново село, разбира се, и в много мероприятия, които се организират на територията на България. Освен това Българското сдружение на родовете от Македония издава книги, сред които книги за братята Миладинови, книги за Македоно-одринското опълчение, за балканските войни, за полковник Борис Дрангов, за поета революционер Пейо Яворов и много други. Защо са ценни тези хора? Те са ценни, тъй като са пример за подрастващото поколение тук, на територията на България, а имат и много важната задача и мисия да съхраняват българщината в Македония, да помагат на подрастващото поколение в Република Северна Македония да научи повече за своя корен, за своята идентичност и за историята на своите предци. Българското сдружение на родовете от Македония е важно и ние сме длъжни да подкрепим неговата дейност, тъй като те са мост между поколенията на двата клона на един братски народ. Тук, от тази трибуна, братски народ. Тук, от тази трибуна, през последните няколко дни много хора, много колеги народни представители се самоопределиха като патриоти и родолюбци и аз ги приканвам сега да проявят своята родолюбивост и да подкрепят нашето предложение. Както, разбира се, призовавам не само колегите от „Обединени патриоти“, но и всички колеги, от всички парламентарни групи, да подкрепите това предложение. Става въпрос за скромната сума от 55 хил. лв., защото тези хора го заслужават,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър, госпожо Министър! Искам да се изкажа по отношение на т. 2, ал. 2 „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование“. Тук имам предложение за едни допълнителни 15 милиона. Ще Ви кажа с какво са свързани. Откакто съм в този парламент, много ми се иска заплатите на артистите по някакъв начин да бъдат повишени, защото действително те са обидно малко в нашата страна. Това го знаят всички. Гледайки много филми – не само американски, много други, виждам как в много от страните в училищата има театрални състави. състави. Според мен много от артистите, които излизат, бълват се от Академията всяка година – не всеки може да си намери работа, не всеки може да има този късмет да стане много известен, да му потръгне и така нататък. Има и такива, които са в хубав театър, играят много, но пък заплатата им не е достатъчна. Мисля, че това е един шанс за допълнително – половин работна заплата например, която може да получава един актьор, водейки театрален състав в училище. От друга страна, за учениците, за младите хора, които много добре знаем, че не четат особено – много се говори за общата култура, която е на доста ниско ниво, един млад човек, когато се занимава с театър и влезе в света на театъра, докосне се до света на Шекспир и на Яворов, това означава, че този млад човек ще започне да чете да чете пиеси, да чете стихове, да чете литература. Освен да я чете, ще трябва, ако играе в едно представление, и да я запаметява, а това означава допълнително развиване на интелектуалните способности на младите хора. Така че това предложение е свързано с две неща – с по доброто интелектуално образование на подрастващите и с една възможност за допълнителен доход на много голяма част от българските артисти. Благодаря Ви.

уважаеми колеги и министри! Предложенията, които прави БСП в графата „Култура“, са свързани общо взето с две неща едното, разбира се, и най-важното са заплатите на хората, работещи в областта на културата. В т. 1.1. „Персонал“ ние сме предложили увеличение с 10 млн. лв. на парите за заплати. заплати. Аз не вярвам министърът на културата да е против да се увеличават парите за заплати и че всеки би искал, ако е възможно, да дава по-добри заплати – в това не се съмнявам.

Аз обаче излизам, за да обоснова, че това има смисъл и че след всички други искания за повишаване на заплатите и на разходите именно това искане, когато става дума за повишаване на заплатите в културата, е изключително важно. А е важно, защото, за съжаление, през последните 30 години този сектор беше изключително подценяван – с малки девиации нагоре понякога, в крайна сметка ние сме стигали до ситуация, когато тези заплати са обидни. Не може да искаме интелектуалците, хората, които носят заряд, хората, които трябва да имат изключителна подготовка и да имат мислене отвъд ежедневните проблеми, да получават заплати, които голяма част от сектора получава. Просто не е нормално. Резултатът от цялото това нещо пряко рефлектира върху нашата нация и върху това как възприемаме нещата около себе си. Ако все повече народът ни се закопава в ежедневието и в мисълта до утре как да преживее, както казваше поетът, това се дължи до голяма степен и на недостига на средства, до мизерията, в която живеят тези хора. Така че увеличаването на заплатите в областта на културата, ако искаме да имаме адекватни хора срещу себе си, не само хората, които получават тези заплати, а изцяло нашият народ и нашата нация по някакъв начин да има някаква светлина и визия – това е пътят. Аз съм убеден, че повишаването на парите, на заплатите и на доходите в областта на културата е с пъти по-важно – може би както и на образованието, от други области. Защото тук става дума за една област, която не може да се самоиздържа сама. Защото, каквото и да си говорим, огромната част от културата в една държава, реално погледнато с шест или осеммилионно население, в зависимост от това как го броиш, в един изключително тесен пазар, няма как всичкото това нещо да се самоиздържа и да носи до големи възможности. Това не е руски, това не е англоговорящ, не е испанскоговорящ пазар.

Много неща могат да бъдат покрити, включително и това, за което Нона Йотова говореше. Освен това обаче за мен един от големите проблеми е състоянието на българското кино. Между другото аз с огромно удоволствие през последните 10 – 15 години гледам едни прекрасни български филми. За съжаление, далеч не всичките, но част от тях са наистина забележителни, включително тук преди две-три седмици бяха някакви премиери, които бяха изключително добро кино. Само че всички знаем, че киното е изключително скъпо изкуство и пак опираме до този, за съжаление, тъжен шестмилионен пазар. Няма как едно добро и много скъпо изкуство, каквото е киното, да се издържа върху шестмилионния ни пазар. Просто е невъзможно. Идеите, че ще го изкараме това кино на холивудско ниво няма как да стане. Това обаче, което можем да направим, е да вложим елементарните пари, защото 10 милиона или 11 милиона, колкото се различава това, което в момента отпуска Министерството на културата, мисля, че към 14 милиона общо за киното, до 25-те милиона, за които претендират организациите на филмовите дейци, това изобщо не са някакви колосални суми за тази държава. А няма как да поддържаме това изкуство, ако това не се случи. Така че в тази графа ние имаме предвид и това да се увеличат парите за киното, защото, пак казвам, такова изкуство, оставено на пазара, просто ще умре, а България има традиции в това изкуство. България има прекрасни кинаджии, ние имаме прекрасни режисьори и актьори, включително много от тях млади хора, които в момента започват и работят с изключително много страст и талант. талант. За мен тази подкрепа конкретно – първо, заплатите и второ, в областта на киното да се увеличат парите, за да може да стане донякъде възможно за издържане българското кино и да може да създава продукт, това е абсолютно необходимо. Като се има предвид, че реално погледнато европейските кинематографии

АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! госпожо Министър! Сигурна съм, че в тази зала нямаме съмнение, че културата е тази, която ни отличава от всички нации и народи. Нашата култура, история, традиции, фолклор, изкуство – това ни отличава от нациите и това е част от нашата национална идентичност. Днес понеже говорим за бюджет за културата аз ще обърна внимание на един аспект от този бюджет, който формира политиката ни по отношение на съхранение и опазване на недвижимите паметници на културното наследство, една бих казала изключително важна политика, която има и отражение в икономиката тъй като преди малко тук беше и министърът на туризма, един основен дял в икономиката, който касае културно-историческото наследство и културно-историческия туризъм. Затова се обръщам с един апел към народните представители да подкрепят нашето предложение за увеличение на средствата, които касаят съхранение и опазване на недвижимите паметници на културното наследство. Понеже тук е и министърът на културата искам да споделя една тревога по отношение опазването на тези паметници и ще кажа, че много малко са останали архитектурните и музейните резервати в България, останали по начин, по който са ни ги завещали нашите предци, онова, което те са сътворили. Ще кажа пример с едно село, което в близост до Велико Търново – архитектурен музеен резерват, който резерват, бих казала, че вече е извън тази му

къщи, които са останали, са само две, от които едната не работи вече 12 години. Да не казвам, че във Велико Търново има част от наследството на Кольо Фичето, един безспорен творец, който е завещал своето наследство и ние в тези години, когато работят и европейските фондове, когато има и възможност да финансираме съхранението на тези паметници, не можем да отделим средства. Сама съзнавам колко са скромни средствата, с които ние искаме да допълним бюджета на Министерството и че няма как да удовлетворим всички онези останали паметници – те са хиляди, но нека да започнем отнякъде. Знам, че Министерството полага грижи в това, но нека да започнем отнякъде и в нормотворчеството, защото знам колко е голям хаосът. Знам че има един голям проблем със собствеността на тези сгради, но нека да поставим акцент в тази политика! Защото след години няма какво да покажем на българските – не само на българските, а и на чуждите туристи, защото това е част от икономиката на тази държава. Нека да започнем, защото нашите и чуждите туристи – те не искат да видят новите квартали, те искат да видят културното, историческото наследство на нашата държава. Затова се надявам, че ще ни подкрепите в тази наша идея и желание да проведем една смислена политика. Благодаря Ви.

В Закона за българското кино, прословутият чл. 17, който е императивна норма, е посочено следното: „Всяка година България трябва да отделя средства за седем филма игрални, за 10 филма документални и 180 минути анимация.“ Повтарям, този чл. 17 е императивен. За жалост, десет години този член в Закона не се изпълнява и тук прави чест на министър Банов, че сега в бюджета е предвидено около 14,5 милиона, но истината е, че според нормите за реализацията на тази кинопродукция, са необходими минимум 19 милиона. Така че за пореден път

господин Атанасов, както вече казах, в предложенията, внесени от нашата парламентарна група, тези пари са предвидени, така че се надявам, ако не всички, поне част от Патриотите да го подкрепите.

Благодаря Ви, госпожо Председател. В последните години на дългия вече преход може би някои са останали с впечатлението, че сценичните изкуства са главно развлекателно мероприятие. Това не е така. Ако се върнем в корените на българския театър, да речем, ще видим, че той се е родил именно като просветителско дружество, че това е било единственото масово явление, което е просвещавало и образовало българското население. Ако си спомним началото на театъра в Лом, в Шумен, дори ако си спомните така нашумелия напоследък роман „Под игото“ на Вазов и си спомните главата „Представлението“, съвсем излишно ще бъде да обясняваме защо българските сценични изкуства, просветата и образованието вървят просто ръка за ръка и че културата може единствено и само да повишава нравствените добродетели на учащите се, да им показва доброто, да ги образова, показвайки им произведения, които те изучават или които не изучават, но са популярни. Затова аз Ви моля да подкрепим това предложение, извън всички останали причини, които бяха казани, за да можем обединявайки усилията на културата и образованието,

уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Съвсем накратко искам да взема отношение по предложенията – и на колегата Попдимитров, разбира се, на Нона Йотова, на Антон Кутев. Искам и да Ви обърна внимание на факта, че ние преди една година предложихме така наречения културен чек. Заложената идея в него тогава беше да се позволи на младите хора да имат достъп до култура, защото в по-малките населени места, в труднодостъпните населени места те нямат такава възможност. Именно през предложението на госпожа Йотова с тези 15 млн. лв. за сценични изкуства мисля, че този достъп ще бъде осигурен, особено на младите хора. Културният чек предлагаше всеки, навършил 18 години, да получава 200 лв., които да му дават достъп до култура, до български сценични изкуства и кино, разбира се. Призовавам Ви наистина. Това, което каза господин Кутев, е много мъдро, много разумно, защото българското кино се нуждае от тези пари. А ние го имаме предвидено, за което говори и господин Атанасов. Така че културата, за младите хора особено, е изключително важна в днешния съвременен свят. Защото културата, и то българската култура, не трябва да я търсим само в Гугъл. Тя се намира навсякъде около нас. Ние трябва единствено да осигурим и направим всичко възможно подрастващите, младите хора – тези, които тепърва се ориентират в живота и това какви професии ще практикуват, да имат достъп до културата, да видят, да я оценят, да разберат колко е необходима, колко е важна, за да могат после да си прилагат различните интереси и професии, които искат да практикуват. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. Реплика – господин Атанасов. СЛАВЧО АТАНАСОВ (ОП): Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ченчев, с цялото ми уважение към Вас ще Ви взема реплика. Току-що говорих с нашия министър на културата за това, което преди малко изказах, затова използвам и репликата, ще чуете защо.

на всяка цена трябва да отделим пари за въоръжение.“ Тогава Чърчил ги пита: „Господа, кажете откъде да вземем парите?“, министърът на войната тогава казва: „Ами, сър Чърчил, ще ги вземем от културата.“ Знаете ли какво отговаря Чърчил? Историческите думи – старите депутати ги знаят, казвам ги за новите. И за младите депутати. Тогава той казва така: „Господа, ако аз дам парите на културата, Англия вече я няма – няма за какво да воюваме, по-добре да дойдат германците.“ Благодаря Ви, господин Атанасов. Друга реплика имаме ли? Не виждам. Госпожо Янкова, имате думата.

Ще се изкажа по предложението на нашата парламентарна група. Първо, ако Ви прави впечатление, ние сме внесли предложение за увеличение с 10 млн. лв. за заплати на персонала. Предполагам, че всички в тази зала си даваме сметка, че Министерството трябва да бъде подкрепено, защото хората, които работят в културните институции, преди всичко в библиотеки, музеи, читалища, и не само, а и на другите места, в които те показват българската култура с една изключително голяма компетентност, са с едни от най-ниските заплати. Не е геройство миналата година, че ние с много малко увеличихме заплатите на библиотеките. Тук искам да привлека вниманието и да Ви призова да вникнете в нашето предложение, защото всички по места отиваме в културните институти и много се гордеем с тях, и много лицемерие понякога влагаме, когато изказваме съжаление, че – да, видите ли, Вие сте с много ниски заплати, но работете. На второ място, ние сме предложили 38 млн. лв. в цялостните бюджетни отношения на самото Министерство. Нашият извод е, че парите за култура са малко. Парите за култура са малко и тук е въпрос на политическо отношение към културата. Аз няма да сравнявам политиката, която тогава министър Стефан Данаилов, светла му памет, като силно политическо лице успяваше да вземе от кабинета, в който той беше министър. Тук не неглижирайте министъра, а вземете политическо решение – сериозно и силно, за да може да подкрепим културата в България. На следващо място, искам да се спра на предложението, което нашият колега Георги Йорданов е направил с народния представител Юлиан Кръстев.

Надявам се, че всички си даваме сметка за дебата, който водим, и Споразумението, което подписахме за Македония, и че да, нашият институт Македонският научен институт, и Българското сдружение на родовете трябва да имат повече средства. Ние в момента имаме нужда от това – да им дадем възможност, но заедно с това си даваме сметка за мисията на Съюза на тракийските дружества в България като родолюбива и патриотична организация. И не само това, тя отстоява в голяма степен интересите на българските граждани, които са били в Тракия и са загубили много от своите лични неща, паралелно с това тя пази достойнството на българите. Затова искам да се обърна към Вас, колеги народни представители, да подкрепите нашето предложение – то е много скромно на фона на това, което е необходимо, и да видите трите родолюбиви и патриотични организации, които имат нужда от подкрепа. И не на последно място, тъй като сме в тази зала и дебатираме политиките за културата – господин Министър, бъдете по-активен, сега се формират политиките, свързани с европейското разпределение на средства, от всички оперативни програми се опитайте да вземете финансов ресурс за огромния сграден фонд, където е изложена и се съхранява българската култура. Това са средищата и на духовността, защото пари в бюджета иначе за това няма. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз ще се спра на три пункта във връзка с финансирането на българската култура. Първият е този, че за българската култура все пак и може би най-сетне трябва да стигнем до това равнище, че да отделим 1% от брутния вътрешен продукт. Няма съмнение в това. Знам, че много няма да са съгласни и дали финансовият министър няма да е съгласен с мен, но това няма значение за проблема, пред който сме изправени.

В повечето – в почти всички, европейски държави има такса „културно наследство“ върху туристическия пакет, когато се настаняват туристи в хотелите. Навремето попаднах случайно в холандския град Ротердам и три нощи спах в един от хотелите. Оказа се, когато си плащах,

културни паметници от Ротердам – все средновековни бяха, отдолу пишеше: „Кметът на Ротердам Ви благодари, че отделихте тези средства за културното наследство на града.“ Разговаряйки с няколко души и най-сетне с министъра на финансите в България господин Владислав Горанов, разработих един проект, който му представих, да въведем такава такса „културно наследство“.

Изчисленията бяха, че в годината ще влизат минимум 3,5 млн. лв., което са доста пари за поддръжката на тези паметници. Защото колегите, които не знаят, трябва да знаят, че основното перо не е финансирането на проучванията за консервация и реставрация. Основното перо е поддръжката, която е много трудна и много скъпа при нашите климатични условия. Започнах да да влизам в администрацията, за да видя какви пречки мога да получа и се оказа, че единствените, които са против този закон, са от Асоциацията на общините в България. Казаха ми, че те не са съгласни да събират тези пари, от които две трети остават при тях, а една трета трябва да отиде в Министерството на културата и че трябвало всички пари да отиват в общините и те да разполагат с тях, както намерят за добре. С това аз си прибрах бумажките и се отказах да внасям този законопроект, за който, който, между другото, за сведение на колегите от ГЕРБ, знаеше дори и министър-председателят, и каза, че това е похвално, но след като общините са против, няма как да стане тази работа. Въпреки това аз през следващите месеци ще внеса този законопроект и ще и ще се опитам да Ви убедя, че трябва да го приемете. Това е едно от малкото решения, които могат да се вземат. Това е напълно възможно. Освен това таксата не е 11 евро, както в Холандия, а

Другото, което искам да кажа – то няма пряка връзка с бюджета, но да Ви обърна внимание на следното. В Националния археологически музей в момента има една уникална изложба, ще Ви питам колко от тях я посетиха – това е изложбата на Българското изкуство на Първото царство в Лувъра, която е преместена тук, на чието откриване беше само заместник-министърът на културата, председателят на БАН, заместникът му и заместник-кметът на София Тодор Чобанов. Никой друг не благоволи, а доколкото знам, никой не е отишъл от властимащите. Ще Ви напомня също, че когато преди пет години в Лувъра имаше изложба на Тракийското изкуство, което е българско културно наследство, но това не са български паметници беше министър-председателят, министърът на културата, беше много голям екип на посещение. А когато миналата година ние открихме тази изложба в Лувъра, беше само посланикът и културното аташе. Посланикът стоя 20 минути и си отиде. Това е положението. Най-сетне идентичността на българския народ, националните резервати и стари български столици трябва да получат особено внимание, но те не получават, не знам защо! Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Станилов. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Юлиан Ангелов и Георги Йорданов. към гласуване. Подлагам на гласуване първо неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Юлиан Ангелов и Георги Йорданов.

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Мария Цветкова, Борис Вангелов и Красимир Богданов. Гласували

Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

господин Председател. Уважаеми министри, уважаеми колеги! Проблемите, свързани с околната среда, не са проблеми на България или на Европейския съюз, те са световни проблеми. Съжалявам, че бюджетът на Министерството на околната среда и водите го гледаме като чл. 18, логично беше, ако не е първи, поне да е втори, трети, тъй като това са изключително важни въпроси, свързани с близките години – 20, 50, 100. На 28 ноември, тоест преди една седмица, Европейският парламент обяви извънредна ситуация в областта на климата. Комисията трябва да гарантира, че всички предложения съответстват на целта от 1,5 градуса. Европейският съюз трябва да намали емисиите с 55% до 2030 г. и да стане климатично неутрален до 2050 г. Отправя се призив до всички страни в Европейския съюз, включително и България, за намаляване на глобалните емисии от морския и въздушния транспорт. В бюджета е записано, че осъществява екологичните секторни политики, присъщи за компетенциите управлението на дейностите по изменението на климата, политики във водния сектор, Политика за подобряване качеството на атмосферния въздух, преход към кръгова икономика, увеличаване на количеството на рециклирани отпадъци. Едно проучване на „Евробарометър“ във всички страни – членки на Европейския съюз, показва, че европейците не са информирани добре за качеството на въздуха, който дишат, факт, че качеството на въздуха се е влошило през последните 10 години. Само гражданите на Финландия, Холандия, Словения, Литва, Великобритания, Австрия, Дания и Полша смятат, че са добре информирани за чистотата на въздуха. Мнението е на над 50% от интервюираните в тези страни.

гражданите на Португалия, Италия, Румъния и, забележете, на последно място е България. За съжаление обаче, всичко това е свързано и с качеството на експертния потенциал. От парламентарната група на БСП в почти всички бюджети предлагаме завишение на заплатите и в Комисията по околна среда с моите колеги поставихме въпроса за възнагражденията и за заплатите, особено в агенциите, службите, второстепенни разпоредители,

Те напускат, отиват в частния сектор и въпросите, свързани с екологичните норми, остават нерешени. Затова във всички класации, свързани с проблемите на екологията, България е на последно място.

Не виждам и изказвания. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми господин Председател! Бих искал да коментирам Проектобюджета на Министерството на икономиката за 2020 г., защото в него нещо ми направи неприятно впечатление средствата, които са предвидени там по бюджетна Програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на нашата икономика“ за следващата година са по-малко в сравнение с тези, които са били предвидени за харчене през настоящата година. Ако за 2019 г. тези средства бяха в размер на 15,4 млн. лв., то за тази година предвидените средства възлизат на 11,3 млн. лв. и това като цяло на фона на увеличения бюджет на Министерството,с почти 11 милиона спрямо тази година. Тук е мястото да обърна внимание, че за парламентарната група на „БСП за България“ бюджетът, освен за поддръжка на публичните системи, би следвало да се използва и за провеждане на политики, в това число, разбира се, най-вече, когато говорим за икономика, политики за догонващо развитие чрез стимулиране на производството и създаване на нови работни места. Казвам това, защото самото Министерство на финансите като вносител на Закона за държавния бюджет признава, че България може да достигне средното европейско ниво на жизнен стандарт след 20 години и то, ако се запази сега прогнозираният темп на икономически растеж в размер на 3,3% на година и при условие че икономиката на Европейския съюз не расте с повече от 1,2%.

привличането на инвестиции няма как да не ни притеснява негативната роля на нестабилната геополитическа среда и нарастващият протекционизъм на страните около нас, както и продължаващата несигурност около процеса на Брекзит.

Това, само по себе си, е още един фактор за забавяне на икономическия растеж на страната ни и за влошаване на инвестиционната среда. Именно в ситуации като настоящата държавните инвестиции са най-сигурното средство за повишаване потенциала на нашата икономика.

сме изпреварени от всички страни в нашия регион – ме кара да смятам, че привличането на инвестиции в България няма да бъде лесна задача и през следващата година – ще изисква много повече усилия

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми господин Министър, уважаеми господа народни представители! Вземам отношение по чл. 20 – бюджетът на Министерството на енергетиката. Няколко пъти ставам и обяснявам, че бюджетът не е само числа, а е и политики, и трябва да обсъждаме какви политики стоят зад числата. За съжаление, и в случая с бюджета на Министерството на енергетиката пак ще говорим само за числа. Още по време на разглеждането на Проектозакона на първо четене в Комисията по енергетика, за да стане ясно какво стои зад тези числа, бяхме помолили Министерството да ни изпрати програмната форма на бюджета, където са описани дейностите – по какъв начин ще се провеждат политиките, какви цели се преследват и какви резултати се очакват. За съжаление, и до този момент проектната форма на бюджета не ни е предоставена и не знаем за какво става въпрос. Знаем само, че в ал. 2,

лв. Ако някой може, да ни каже какво стои зад това число? Аз неслучайно не използвам думата „цифра“, защото това са няколко знака, които са събрани, без да знаем тяхното значение, без да знаем за какво става въпрос. Ако някой може, да ми обясни: какви политики се крият тук; какво точно ще развиваме; коя ще бъде онази част, която е конкурентноспособна; какво означава устойчиво енергийно развитие във виждането на политиката на правителството в тази област ще го поздравя?! Убеден

Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване

В ал. 2: а) на ред 2. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита числото „384 929,6“ се заменя с „396 926,6“. б) на ред Всичко числото „438 682,3“ се заменя с „450 682,3“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Янкова: „В чл. 22, ал. 2, т. 2 числото „384 929,6“ се заменя с числото „484 929,6“ за изграждане на национални и общински водни обекти, за изграждането на републикански пътища, като: републикански път III – 8652, направление Ардино – Неделино – Златоград; републикански път община Смолян от село Соколовци до община Баните и до община Мадан.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22. Благодаря. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, уважаеми

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Разглеждаме бюджета на може би едно от най-важните министерства, които се занимават с модернизирането на инфраструктурата в страната. И неслучайно в чл. 1 ние предложихме друг подход, но, за съжаление, той беше отхвърлен – много повече средства за капиталовите, за държавната публична инфраструктура. Сега, колеги, ако ако погледнете внимателно бюджета, ще видите, че за политики за поддържане, модернизиране и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водите и геозащитата са отпуснати 384 милиона. Това, според нас, е крайно недостатъчно и предлагаме увеличение минимум със 100 милиона. Минимум!

– малко от геозащита и малко от Комисията по бедствия и аварии, не лекуват проблемите, свързани със свлачищните процеси, с геозащитата и с модернизирането на страната. Като говорим за транспортната достъпност, това са средства, за които ние казваме: видите ли, там – в Оперативна програма „Транспорт Сега отново ще повторя: тук в този бюджет са средствата от винетките, но в този бюджет, колеги, ги няма парите от тол системата.

и няма да имаме средства за публична държавна инфраструктура за магистрали. Магистралният пръстен изостава, тъй като капиталовите не се харчат. Стигна се дотам,

в ал. 3 се слагат като възможности да се изхарчат допълнително 60 млн. лв. За какво? За Националната програма за енергийна ефективност, която може би тази година трябва да приключи тези 2022 блока, и за дофинансиране на автомагистрала – може би скрити разходи, за автомагистрала „Хемус“?! Тук стои още един въпрос, на който аз не очаквам позицията на министъра и на правителството. Колеги, към 2016 г.

проекти, за да бъдат санирани и техните жилищни блокове, но се мълчи, а те бяха по всички правила. Мълчи се вече трета година и няма отговор за тези хора.

Извинявам се, господин Председател. Съжалявам. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Янкова, тази година бюджетът именно в областта на Политиката за поддържане, модернизация и изграждане на техническа инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси, е намалена с 83 млн. лв. спрямо миналогодишния ни бюджет. Само искам да обърна внимание какво е техническа инфраструктура, тоест нормативното ѝ дефиниране. Техническа инфраструктура, колеги, е система от сгради, съоръжения или нейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването, канализацията, топлоснабдяването, електронните съобщения и геозащитната дейност. Това реално е дефиницията е дефиницията на техническа инфраструктура. Всички сме наясно с недофинансирането на републиканската пътна мрежа. Именно затова и предложението, което генерираме, парите от тол системата или тези така наречени 400 млн. лв. да отидат за рехабилитация, да отидат в Регионалното министерство, за да могат да се разпределят равномерно между общините. водната криза в контекста на случващото се в Перник и в други областни градове мисля, че е изключително наложително в най-кратки срокове да се отделят още повече средства и финанси. Така че, госпожо Янкова,

Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, госпожи и господа народни представители! Прав си, колега, действително са намалени средствата и реално това означава, че Министерството не може да направи целеполагане за политики. И не само с това, което ти казваш – за републиканската пътна инфраструктура и за програмата, свързана с кризата с водите. Ние имаме изключително малко средства в този бюджет, около 16 млн. лв. за програма „Безводие“.

в останалите хората ще останат да получават некачествена водна услуга, защото и ВиК операторите нямат толкова пари. Неслучайно ние предлагаме увеличение и тук е добре управляващата коалиция да види още един въпрос

за решаване на тези проблеми. ВиК операторите сега са впрегнати да правят големите водни проекти, а те нямат ресурс да инвестират в малките селища. Ние имахме предвид това и го коментирахме в чл. 1, когато ставаше въпрос за парите, свързани с политиките, които Министерството трябва да реализира. И много още политики, които са по геозащитата, по бедствията и авариите, по които въпроси министърът трябва да реагира. А той фактически изпада в умилително положение да привлече вниманието на Министерския съвет и в тромавата процедура от министерство в министерство, както и в момента не знам дали забелязвате как тънко единият министър прехвърли на другия, пък после другия на втория… на втория… Това са неща, които българските граждани не искат. Искат чиста политика, ясна отговорност и ние искаме да Ви помогнем да видите тези въпроси и да ги целеположите, но явно

В Клуба на народния представител ще бъде открита изложба с демонстрация по икебана и изпълнение на традиционния инструмент кото. Инициативата е на председателя на Групата за приятелство България – Япония, господин Станислав Иванов. Така ще бъдат отбелязани 110 години от установяване на контактите между България и Япония, 80 години от установяване на дипломатическите отношения и 60 години от възстановяването им, които се навършват тази година. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. В Северното фоайе е представена изложба на Деница Гацинска – журналист и художник. Тридесет минути прекъсване. Ще продължим след това с разискванията.